ми вас вітаємо. (Оплески) Переходимо до роботи. Прошу підготуватись до реєстрації. Сергій Володимирович, вам неприємно вітати дітей? Ви просто під балконом, вони вас не бачать, якщо-що ви можете вийти, і їм буде приємно, і вам. (Шум у залі) Шановні колеги, прошу реєструватись.

В залі 377 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Слово для виступу надається з процедури… да, з процедури. Ні, почекайте я зараз слово надам Яременку Богдану Васильовичу. Звернувся депутат з виступом. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, я скористаюся своїм правом на відповідь, оскільки сьогодні мене кілька разів з цієї трибуни згадали. Перш за все, хочу почати з вибачень, з вибачень перед тими, кому за останні пару днів я створив незручності і некомфортну ситуацію. Звичайно, перш за все, це моя родина, вони не заслужили на це. Моя дружина – єдина людина у житті, яка знає про мене все, не має до мене претензій, саме тому, що знає все. Мають інші. Я хочу вибачитися перед своєю фракцією і перед Президентом, ви стали заручниками ситуації, ви не заслужили, щоб вас втоптували в багно разом зі мною. Я вибачаюсь, друзі, я сприйму спокійно і з вдячністю будь-яке ваше рішення в моєму питанні. Дякую. я хочу вибачитися також перед своїми виборцями, ви теж не заслужили дивитися на все це. Якщо в моєї дружини немає до мене претензій, у кого є претензії? Претензії є у моралістів. Так ось, дорогі друзі, якщо ви хочете поговорити про мораль і про закон – давайте. В цій країні існує закон, який захищає мою і кожного з вас особисту переписку. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив це звідти, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую, я просто нагадую про закон і мораль, який для всіх один. Якщо ви хочете поговорити про мораль, то, звичайно, красти погано. У мене вкрали моє листування, але ще гірше – користуватися краденим, перепродувати його. І ті, хто обсмоктують, висміюють, перепощують крадені картинки, користуються краденим, розумієте, перепродують його. Тому, колеги, я би хотів поговорити про мораль, але не бачу з ким, і це, мені здається, розуміє навіть півень Одещини. І останнє: про зовнішню політику. Колеги, не варто переживати за... Не варто переживати за зовнішню політику, її треба знати, розуміти, займатися, не треба нею піаритись на кожному кроці, по-перше. А іншим не треба їздить в Москву і здавати національні інтереси України. І все з зовнішньою політикою буде добре. я приношу вибачення усім, хто на них заслужив, і прошу: не судіть. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги! Дякую. Шановний Голово Верховної Ради України і шановні колеги! Пан Руслан, дійсно, був правий, з завтрашнього дня у нас зміниться спосіб реєстрації. Від імені народних депутатів України, які присутні зараз в залі і які вже залишили свою посаду, я абсолютно переконаний, від всіх нас з вами я хотів би подякувати працівникам відділу інформаційно-консультативного забезпечення учасників пленарних засідань, а саме: пані Ірину, Людмилу Михайлівну, Оксану Олександрівну, Ірину Гаврилівну, Лідію Антонівну, яка нещодавно пішла на пенсію, і, безумовно, керівника Євгенія Вікторовича за те, що вони допомагали нам організовувати нашу роботу. вважаю, так думаю, що вони заслуговують нашої подяки і наших оплесків. Дякуємо вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Дякую, Несторе Івановичу. Шановні колеги! Шановні колеги! Я зараз проведу зміни, запропоную зміни до порядку денного, і після цього повернемося до заяв. Добре? Шановні колеги, під час перерви у мене була можливість проговорити деякі пропозиції щодо змін розгляду питань порядку денного на нашому вечірньому засіданні Верховної Ради України. Ми трохи вибились із графіку, і у нас є важливі закони, які сьогодні… Шановні колеги! Шановні колеги, дякую. У нас були… є деякі важливі законопроекти, які треба буде розглянути в другому читанні. Я зараз запропоную зміни до порядку денного нашого засідання. І я прошу їх підтримати. Спочатку ми розглянемо з вами дві постанови: 2344 і 2312. Після цього переходимо до розгляду питань порядку денного, пов'язаних з другим читанням: це 1031, 2239-1, 2283, 1152-1, 2161, 0942, 0945, 0953. І після цього повертаємося до питання 2179, і далі вже по тим питанням, які у нас залишаться, до того часу, поки у нас не буде вичерпаний час нашого вечірнього засідання. Скажіть, будь ласка, чи є заперечення? Немає. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування.

Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-231 Рішення прийнято. Дякую. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 198, "Опозиційна платформа – За життя" – 18, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина – 0, "За майбутнє" – 2, "Голос" – 3, позафракційні – 10. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Надійшла заява від двох фракцій з заміною перерви на виступ. Виступає Іонова Марія Миколаївна. Шановні колеги, шановний головуючий, дякую за надане слово. Насправді попередній, самий перший виступаючий, на початку засідання нашого, мене шокували слова, що немає, з ким в цій залі говорити про мораль. Але я би хотіла нагадати, що в цій залі сидять представники українського народу, українського суспільства. І тому не варто так ганьбити наших виборців. І, чесно кажучи, все ж таки є такі загальновизнані норми суспільної моралі. І я є також член… членкиня Комітету з зовнішньої політики і міжпарламентських зв'язків. Хотіла би зазначити, що ви – людина, яка є головою комітету і нехтує законодавством у свій робочий час, і має такий низький моральний компас, і ставиться до інституту парламентаризму з такою неповагою, ви не можете представляти український парламент на міжнародній арені. Тому що стандарти. Є у світі стандарти етики професійного дипломата. І ви як професійний дипломат, який себе так рекомендував, мали би скласти мандат з голови комітету. А я вже не говорю про те, що скласти мандат мандат народного депутата. Тому що в європейській країні так би зробили на наступний день. Я би хотіла сказати, що ви підриваєте все ж таки авторитет самої Верховної Ради як єдиного законодавчого органу влади в Україні. І ми звертаємось до вас, шановний пане Голово парламенту, з проханням використати ваш авторитет задля гідного вирішення цього питання. Хотіла би сказати, МФО "Рівні можливості", там, де є співголови також від усіх фракцій, крім ОПЗЖ, підписали звернення і заклик вирішити цю ситуацію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, вам запропоновано до розгляду проект Постанови про звільнення з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (реєстраційний номер 2344). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підготуватися до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-241 Рішення прийнято. Шановні колеги, доповідати з цього питання буду я. Якщо ви не заперечуєте, я буду відповідати з трибуни. Немає заперечень? Шановні колеги, відповідно до пункту 20 частини першої статті 85 Конституції Верховна Рада України призначає на посаду та звільняє з посади половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" повноваження члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення починаються з дня його призначення і тривають 5 років, за винятком випадків, передбачених законодавством. Шановні колеги, шановні колеги, ми вам не заважаємо? Ні. Давайте, може, ви доповісте? Дякую. Відповідно до статті до статті 208, 210 Регламенту Верховної Ради України звільнення з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення має відбуватися за письмовим поданням Голови Верховної Ради України за наявності рішення комітету, до предмета відання якого належить питання телерадіомовлення. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до мене з пропозицією подати відповідний проект Постанови Верховної Ради України про звільнення з посад членів Національної ради України України з питань телебачення і радіомовлення Герасим'юк, Ільяшенка, Черниша, призначених Верховною Радою України, у зв'язку із закінченням п'ятирічного строку їх повноважень. Відповідно до цього я зараз надаю слово для співдоповіді голові Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ткаченку Олександру Владиславовичу. Шановні колеги, у нас є всі підстави для того, щоб сьогодні провести це голосування. Термін членів Національної ради - нагадаю, це орган, який відповідає за те… контролює, власне, телерадіопростір в Україні, - сплив. Згідно постанови ми маємо проголосувати за їхнє звільнення. Але хотів би наголосити, що їхні повноваження продовжуються до моменту, поки не буде проведено нами відповідний конкурс, який триватиме впродовж 2 місяців і коли ми за рейтинговим голосуванням не оберемо нових членів Національної ради – це 4 чоловіки, власне, від Верховної Ради. У нас зараз після прийняття поправок до закону є всі підстави для того, щоб виконати наше зобов'язання. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Дякую, Олександр Владиславович. Шановні колеги, чи потребує це питання обговорення? Прошу записатись: два – за, два – проти від фракцій.

Шановні колеги, шановна президія, ця Нацрада, яку ми плануємо відправити у відставку, відзначилась найбільш ганебною поведінкою за роки своєї праці: вона не виконувала функції регулятора, вона працювала псом на ланцюгу у колишнього Президента України Петра Олексійовича, який нацькував її на своїх політичних опонентів. Тому я вважаю, що ми повинні якнайшвидше відправити її у небуття та обрати нову Нацраду, яка буде сумлінно виконувати свої функції. Дякую. Дякую, Максим Аркадійович. Слово надається Соболєву Сергію Владиславовичу. Шановні колеги, шановний Голова Верховної Ради, я думаю, що всі чудово розуміють, що Національна рада може діяти в умовах, коли є абсолютно чітке, прозоре і зрозуміле законодавство. Я думаю, що це є ключовим обов'язком парламенту, і ніхто, крім нас, не може змінювати закони. Тому найважливіше - це зробити висновки із тих ситуацій, коли будь-які рішення, які може ухвалювати регулятор, можуть ухвалюватись не на підставі закону, а на підставі особистого відношення, на підставі політичних, ідеологічних або будь-яких рішень. Саме тому, я думаю, що період, коли працювали ці члени Національної ради - регулятора, який визначає найважчі питання, залишається тим періодом в історії. Мені здається, треба дивитись в майбутнє. Для нас як для парламентарів повинні бути визначальні тези: що таке безпека держави, включаючи інформаційну безпеку; що таке порушення моральних, етичних норм. І я думаю, що без цих визначень, кого б ми далі не призначили в цей орган, залишиться питань більше, ніж відповідей на ці питання. Тому я вважаю, що профільний комітет повинен негайно переглянути законодавче регулювання в цій сфері для того, щоб визначити ключові параметри і для тих членів регулятора, які зараз працюють, і які в найближчому часі будуть обрані. Ми будемо голосувати "за". Дякую. Дякую, шановний головуючий. Ми запізнились з цим питанням на три пленарних тижні. І ті рішення, які приймалися за цей за цей термін, інакше як тиском на свободу слова, зведенням рахунків, назвати не можна. Сьогодні ми маємо виконати цей конституційний обов'язок і дати оцінку тій раді, яка нам залишилась від попередньої епохи корупції, зловживання, мародерства і тиску на опонентів. А саме головне – на право говорити правду і надавати інформацію. Ви знаєте, не можу залишитись байдужим до виступу нашого, сподіваюсь, поки що, колеги, який заборонив і вимагає від мене відмовитись від мого конституційного права, як громадянина і народного депутата України, боротися за звільнення наших громадян. І якщо потрібно, навіть і в Москві. Якщо хоча б один із наших хлопців зміг повернутися завдяки тому, що мої товариші були в Москві, то це вже перемога окремих сімей і України в цілому. І ви знаєте, краще поїхати за хлопцями і за миром в Москву, ніж… Ну, блін, слов нет! І не треба, обманувши журналістів раз, потім спробувати відмазатись через всю Верховну Раду. Зробив – відповідай, если мужик. Дякую. Княжицький Микола Леонідович. Шановні колеги, всі бажаючі, я так розумію, виступили. Після цього переходимо до голосування. Прошу підготуватись до голосування. Шановні колеги, по-перше, попри всі мінуси і складнощі в роботі, і претензії, я хотів би подякувати Ользі Герасим'юк, Олександру Ільяшенку і Олегу Чернишу за роботу, яку вони робили в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. І ця рада, справді, зі всіх попередніх, відрізнялася разюче. Дякую. Ви зробили багато корисного, хоч і багато що не доробили. А тепер я хочу звернутися до всіх вас. До вас, пане Дмитре, бо ви це доповідали, до шановного юриста пана Стефанчука, до шановної фахівця з громадських зв'язків, фахівчині із медіа пані Олени Кондратюк, і подивитися на цю постанову. От подивіться уважно. Тут сказано: ця постанова набирає чинності з моменту призначення Верховною Радою України на вакантні посади членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тобто не зараз, коли ми проголосуємо, а коли будуть призначені нові члени. А Закон "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення" дає нам право оголосити конкурс на призначення цих членів через три дні після цього, як закінчилися повноваження попередніх. Таким чином, я тримаю зараз в руках повний абсурд, який, мабуть, несе за собою якісь хороші думки і помисли, я навіть не є проти них. Але я проти того, щоб ми компрометували українську державу оцими псевдозаконопроектами, які пишуться людьми, які не те що про юридичний підхід, а про звичайну логіку не мають жодного поняття. Бо кожен конкурс, який ми призначимо, після цього потім буде визнаний незаконним, як і можуть бути не визнані незаконними рішеннями, які прийме нова Національна рада. Це просто цирк, якийсь, на дроті, чесне слово! Хоча думки мабуть у авторів, були хороші. Дякую. Ми утримаємося. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Я повністю погоджуюсь з колегами, які сказали про те, що Нацрада не має бути політичним органом, а має бути професійним органом. В тому числі мова йде і про постанови, які повинні бути юридично грамотні, щойно про це говорив народний депутат Княжицький. Тому у мене є пропозиція, шановний Дмитро Олександрович, пропозиція наступного характеру. В цій постанові потрібно прописати наступним чином, що постанова набирає чинності з моменту її підписання Головою Верховної Ради. Але члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення продовжують виконувати свої обов'язки до проведення конкурсу і призначення нових членів Нацради з питань телебачення, радіомовлення. Ось це буде юридично грамотно, і таким чином ми не заблокуємо роботу Нацради і дамо можливість проводити конкурси на заміщення вакантних посад. Дякую.

Шановні колеги, хотів би нагадати, що цей парламент кілька тижнів тому приймав закон, який врегульовує цю колізію: члени Національної ради, які обрані терміном на 5 років, продовжують виконувати свої зобов'язання (і це норма закону, а не постанови) до моменту обрання нових членів Національної ради. Немає жодних проблем. Якщо ми хочемо змінювати Національну раду, треба голосувати і оголошувати конкурс упродовж двох місяців. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це відповідає закону? (Шум

і в законі зазначено, що члени Нацради виконують свої обов'язки до обрання нових членів Нацради. Але, в той же час, у постанові треба таке саме формулювання, що постанова набирає чинності не з моменту, коли будуть обрані нові члени Нацради, як зараз записано в проекті, а постанова набирає чинності з моменту її прийняття, а члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення продовжують виконувати свої обов'язки до обрання нових членів Нацради після відповідного конкурсу. Ось про що йде мова. Саме таке формулювання буде коректним і дасть можливість проводити конкурс і обирати нових членів Нацради. Я прошу саме з таким формулювання проголосувати цю постанову. Дякую. У цій постанові написано: "Після припинення повноважень члени Національної ради продовжують виконувати обов'язки до дня призначення нового члена Національної ради Верховною Радою України". У чому питання?

Зараз, хвилину, колеги запропонують.

Шановні колеги, перерва 5 хвилин. Прошу підійти, Микола Леонідович, вас прошу, і, Іван Іванович, підійдіть, будь ласка. Не розходьтесь, будь ласка. Бачите, у нас не тільки турборежим, але й перерва: замість п'яти хвилин – п'ять секунд. Повертаємося до роботи.

Шановні колеги, повертаємося до роботи! Іван Іванович Крулько! Іван Іванович! Іван Іванович! Олександр Владиславович, будь ласка, зачитайте постанову з урахуванням правки Івана Івановича Крулька. 16:38:12 ТКАЧЕНКО О.В. Постанова набирає чинності не з моменту призначення Верховною Радою, а з моменту прийняття, власне, цієї постанови. І тоді, відповідно до закону, ми можемо приймати. (Шум у залі) Постанова набирає чинності не з моменту призначення Верховною Радою на вакантні посади, а з моменту прийняття, власне, цієї постанови. Дякую. Шановні колеги, можемо голосувати? (Шум у залі) Прошу це врахувати в стенограмі – те, що тільки що було озвучено головою комітету.

Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням правки, яка була тільки що озвучена головою комітету під стенограму, проект Постанови про звільнення з посади членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (реєстраційний номер 2344). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-313 Рішення прийнято. Дякую. Покажіть по фракціям. Партія "Слуга народу" – 225, ""Опозиційна платформа – За життя" – 23, "Європейська солідарність" – 21, "Батьківщина" – 12, "За майбутнє" – 12, "Голос" – 0, позафракційні – 20. Дякую ще раз. Рішення прийнято. Шановні колеги, і наступного разу більш ретельно вивчайте питання. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в місті Ічня, Калинівка, Балаклія, Сватове, Кривий Ріг у період з 2014 по 2018 роки. Ми повинні голосувати за скороченою процедурою? Розглянути питання за скороченою процедурою, да? Прошу підтримати пропозицію та розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-252 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Арахамії Давиду Георгійовичу. Шановні колеги, пропонується до вашої уваги проект Постанови 2312 від 25.10.2019 року про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі та вибухів на складах боєприпасів в містах Ічня, Калинівка, Балаклія, Сватове та Кривий Ріг у період з 2014 та 2018-го року. тут дуже все просто. Всі знають, що було у нас безпосередньо в ці роки і наскільки важливе це питання. Але 4 роки пройшло, навіть майже 5 років пройшло, і не було взагалі ніякого пояснення, що ж таки трапилось: Чи це була диверсія, чи це був терористичний акт, чи це були навмисні поджоги, ніхто не знає. І навіть є, більш того, інформація щодо того, що люди, які безпосередньо відповідали за зберігання та уникнення цих процесів, отримали підвищення по службі, що взагалі не можна пояснити нічим, крім того, що це зрада державі чи службова халатність. Це питанням треба дуже уважно досліджувати. Тому ми вирішили скласти Тимчасову слідчу комісію, куди увійшли всі члени всіх фракцій без виключень, куди входять, пропоную вам: я як голова від політичної фракції "Слуга народу", заступником – народного депутата Рахманіна Сергія Івановича від політичної партії "Голос". А також всі у вас є тексти. У нас є єдине до мене подання, що від фракції "Європейська солідарність" замість Бондаря додати Забродського Михайла Віталійовича, який є членом нашого Комітету з нацбезпеки та оборони. Прошу вас підтримати та проголосувати. Дякую за увагу. Дякую, Давид Георгійович. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу.

Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні вчора розглянув проект цієї Постанови (реєстраційний 2312) і затвердив висновок. У висновку комітет зауважив, що згідно з пунктом 2 проекту постанови ініціатор внесення визначає такі основні завдання цієї комісії, як наприклад, проведення перевірки в ході розслідування правоохоронними органами. У зв'язку з цим ініціатору внесення варто взяти до уваги позицію Конституційного Суду, яка викладена в рішенні від 11 квітня 2000 року, щодо невтручання в діяльність прокуратури, зокрема Верховної Ради та її органів. Стосовно права тимчасової комісії ініціювати притягнення винних осіб до відповідальності, комітет зазначив, що засади цивільно-правової відповідальності, діяння які є злочинами, визначаються виключно законами. Водночас Верховна Рада при розгляді висновків пропозицій тимчасової комісії в разі необхідності вирішує питання щодо направлення матеріалів тимчасової комісії для їх вивчення та відповідного реагування. які надійшли від усіх фракцій, персональний склад має бути утворений в кількості 12 депутатів - представників всіх фракцій, за винятком депутатської групи "За майбутнє". Але щойно, наскільки я розумію, з голосу голова цієї комісії сказав, що буде заміна. Тому для стенограми, вочевидь, слід зачитати, що тоді комісія має бути утворена у складі: голова комісії – Арахамія; заступник голови комісії – Рахманін; члени тимчасової комісії: Безугла, Березін, Веніславський, Верещук, Герасименко, Завітневич, Здебський, "Батьківщина" – Наливайченко, "платформа – За життя" – Бурміч і від "Солідарності" замість Бондаря…

Тому комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту розглянути цей законопроект, прийняти його за основу та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,Сергію Віталійовичу. Шановні колеги, чи потребує обговорення це питання? Запишіться, будь ласка: два – за, два – проти, від фракцій бажаючі виступити.

Шановні колеги, я сам противник того, щоб ми зловживали з тимчасовими слідчими комісіями, бо у нас скоро кількість комісій буде перевищувати кількість депутатів в залі. Але я підтримую створення цієї комісії з тієї простої причини, що бажано вже покласти край усім спекуляціям, чуткам та іншим ласощам, які точаться навколо цих подій уже протягом 5 років. Це по-перше. А, по-друге, щоб нарешті з'явилася інформація, яка може стати надійним запобіжником проти того, щоб це відбувалося надалі. Я проти цього, щоб це був каральний орган, і проти цього, щоб це була просто чергова ТСК, яка буде піаритись. Я дуже хочу, щоб це була ефективна комісія. Я сподіваюсь, що колеги підтримають, і всі, хто ввійде до складу цієї комісії будуть працювати на те, щоб нарешті у нас була, справді, безпека і оборона. Дякую. Наливайченко, фракція "Батьківщина". Ми підтримуємо, обов'язково працюватимемо в цій тимчасовій слідчій комісії. Я зразу оголошую на всю країну, що уряд вже має готувати списки громадян України, які постраждали внаслідок вибухів на військових арсеналах, і їх було далеко не 5, як згадано в цій постанові, а більше 7. Перше. Друге. Ми підготувались і по всій Україні зібрали списки постраждалих, відшкодування майна, лікування дітей і дорослих, які зазнали чи то ушкоджень, чи то інших втрат від таких вибухів. І третє. Так само ми підготуємо і будемо вимагати від уряду підготувати відшкодування військового арсеналу і військовим частинам, і військовослужбовцям, які постраждали внаслідок цих жахливих вибухів. І найголовніше. Фракція "Батьківщина" звертається до всіх до вас, шановні колеги: час настав ухвалити закон про спеціальні слідчі комісії парламенту, досить працювати тимчасово і поверхнево. Парламент має отримати право не тільки розслідувати, а і ухвалювати рішення на усунення недоліків, відшкодування витрат громадянам України, і в подальшому ргани виконавчої влади, правоохоронні органи і органи оборони мають виконувати закони, які ми з вами ухвалюємо. Дякую.

суцільний, негативний суспільний резонанс мали випадки підривів на базах, складах і арсеналах, особливо протягом останніх 3-х, 4-х, 5-ти років. Я вже не говорю про пряму воєнну шкоду, яка була завдана обороноздатності Збройних Сил України в першу чергу, а також інших складових сектору безпеки і оборони. Ні для кого не секрет, що в результаті цих подій ми втрачали певні найменування і номенклатури боєприпасів, які в першу чергу відносяться до категорій так званих дефіцитних і які вже створюють нові виклики і перед нашою промисловістю, і перед відповідними органами постачання. Але, користуючись нагодою я хотів би нагадати майбутнім колегам по тимчасовій слідчій комісії, що на сьогоднішній день, на жаль, ситуація на тих же самих Богданівках і Катеринівках суттєво не покращилась. І одне із питань, яке я пропоную спробувати пошукати відповідь комісії: чому стається так, що на одних і тих же арсеналах, де вже були трагічні події, пов'язані в тому числі з загибеллю людей, не говоря вже про прямі матеріальні втрати, ситуація суттєво не міняється, і не міняється вже на протязі не одного місяця, а майже року? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Батенко Тарас Іванович, депутатська група "За майбутнє". 16:51:04 БАТЕНКО Т.І. Шановний Дмитро Олександрович, враховуючи важливість створення такої тимчасової слідчої комісії, яка має займатися розслідуванням діяльності керівництва Міністерства оборони України і неодноразових пожеж і вибухів на складах боєприпасів, які стали вже в народі притчею во язицех. Я прошу вас врахувати позицію депутатської групи "За майбутнє". Це питання погоджено з майбутнім головою ТСК

вибухи боєприпасів відбувалися. Під стенограму прошу зачитати так само його прізвище і врахувати. Юрчишин Петро Васильович. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Іванович, при всій повазі, але з голосу ми не вносимо правки. Я ще раз кажу, не вносимо ми правки з голосу. Нехай пройде… Я розумію, що ви погодили. Але було засідання комітету, де був перелік людей. Нехай пройде комітет, ми добавимо людину, це не є проблема.

Шановні колеги, це проходило час. Вносив голова комітету зараз, зміни до постанови комітету, Давайте наступним чином. Давайте… А де голова тимчасової слідчої комісії? Арахамія.

Тарас Іванович, через комітет, обов'язково добавимо. Шахов Сергій Володимирович, з мотивів.

всі наслідки були усунуті. Я хочу сказати, що це повна неправда і профанація. Дві тисячі будинків, які постраждали, є такі, без вікон, і без дахів. І прошу комітет, також додати правки, щоби в цю комісію увійшли люди з Луганщини: Сергій Вельможний, Олександр Лукашев з того округу, - і перевірили С.В. Сергій Шахов, Луганщина. Дякую Сергій Володимирович. Шановні колеги, всі бажаючі виступили, прошу підготуватись до голосування. Це важливе питання, тому прошу підготуватись.

Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування.

Калинівка, Балаклія, Сватове, Кривий Ріг в період з 2014 по 2018 роки (реєстраційний номер 2312). Прошу підтримати та проголосувати.

239 – за… 339 – за. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 231, "Опозиційна платформа – За життя" – 16, "Європейська солідарність" – 23, "Батьківщина" – 18, "За майбутнє" – 15, "Голос" – 13, позафракційні – 23. Рішення прийнято. Я всім дякую за позицію. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного: п роект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів (реєстраційний номер 1031) (друге читання). Доповідає голова Комітету з питань антикорупційної політики Красносільська Анастасія Олегівна. Доброго дня, шановні колеги! Комітет з питань антикорупційної політики розглянув законопроект (№1031) про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і так звану цивільну конфіскацію необґрунтованих активів чиновників, і пропонує Верховній Раді ухвалити цей законопроект у другому читанні і в цілому. Ви знаєте, колеги, нікому за межами цього залу не треба пояснювати, чому цей законопроект потрібен. Усім звичайним людям зрозуміло, що ситуація, коли суддя або прокурор все життя, маючи скромну зарплату, живе у будинку на п'ять поверхів із тенісним кортом і двома басейнами, і при цьому цей будинок зареєстрований на його маму-пенсіонерку, яка за життя сплатила 10 тисяч податків, усім зрозуміло, що така ситуація ненормальна і є індикатором незаконних корупційних активів такого судді або прокурора. Відповідно, колеги, я дуже закликаю народних депутатів не маніпулювати, не брехати, не намагатися пояснити, що така ситуація з якихось причин нормальна, а нарешті показати суспільству, що ми готові боротися із незаконним збагаченням чиновників. Що саме пропонує цей законопроект до другого читання. Відповідальність за незаконне збагачення пропонується встановити в разі, якщо набутті чиновниками активи більше ніж на 6,5 мільйонів гривень перевищують його законні доходи. Механізм цивільної конфіскації так званої пропонується застосовувати, якщо сумнівні доходи чиновника дорожчі… коштують більше, ніж його законні доходи, починаючи з 1 мільйона гривень. Ці два механізми будуть працювати разом, і відповідно за найбільші крадіжки буде кримінальна відповідальність, менші – цивільна конфіскація. Я хочу наголосити, колеги, що механізм цивільної конфіскації передбачає рішення суду, передбачає, що прокуратура має збирати докази йти в суд, і тільки в тому випадку, якщо суд погоджується із поданими доказами, настає цивільна конфіскація. Механізм цивільної конфіскації, колеги, це цивілізована європейська практика, це практика, яка працює в Сполучених Штатах, в Канаді, можна далі продовжувати цей список, цілком успішно, є визнаним механізмом боротьби із корупцією. Я прошу також, колеги, не маніпулювати і не казати, що цей законопроект порушує права третіх осіб, цього не відбувається, колеги. До другого читання, колеги, комітет запропонував формулу, яка дозволяє збалансувати, з одного боку, захист прав третіх осіб, з іншого – необхідність покарати чиновників із незаконним майном. І наостанок, колеги, цей інструмент - і цивільна конфіскація, і кримінальна відповідальність - буде доступний тільки антикорупційному бюро, антикорупційній прокуратурі і антикорупційному суду. Ні про які зловживання інших нереформованих правоохоронних органів не йдеться і йтися не може. З урахуванням сказаного, колеги, прошу підтримати цей законопроект в другому читанні та в цілому з урахуванням необхідних техніко-юридичних правок.

Але, ви знаєте, я би хотів, щоб ми перейшли від комсомольських гасел до реальної професійної оцінки того, що нам пропонують прийняти в другому читанні. В цьому законопроекті питання... щодо корупціонерів – питання всім зрозуміле: звичайно, корупціонерів треба притягати до відповідальності. Але у нас в цьому законопроекті з'явилися, вони були там в першому читанні і продовжують з'являтися, всякі треті особи. І тут у нас постає питання: хто ці треті особи, як доводиться їх винуватість, в який спосіб, чи слухаються справи за їх участі, чи без їх участі? При цьому я хочу сказати, що треті особи насправді – це кожен громадянин України може бути визнаний такою третьої особою, виходячи із тих формулювань, які нам пропонують. А 2 правка стосується іншого питання: з якого моменту звільняти чиновника, щодо якого є судове рішення щодо отримання ним незаконної вигоди. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на своїх правках, Сергій? Ставимо на голосування її? Правка номер 2 народного депутата Власенка. Прошу визначатися та голосувати.

За-87 Рішення не прийнято. Правка номер 3. Алєксєєв. Правка номер 4. Пузанов. Алєксєєв. Шановні колеги, це стосується статті 368 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Справа в тому, що ця стаття була визнана неконституційною. Зараз ми вносимо новий законопроект 1031, яким робимо нову норму про незаконне збагачення. Це питання технічне і необхідно неконституційну норму просто прибрати з Кримінального кодексу. Зараз ми приймемо нову норму, і вона там буде. Дякую за увагу. Скажіть, будь ласка, ви наполягаєте на правці? На наступних правках теж будете наполягати? Ставлю на голосування правку номер 3 народного депутата Алєксєєва. Прошу визначатися та голосувати.

За-77 Рішення не прийнято. Правка номер 4. Пузанов. Правка номер 5. Власенко. Включіть, будь ласка, мікрофон. 17:03:18 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Я, з вашого дозволу, зараз процитую Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції, як вона визначає "незаконне збагачення". "За умови дотримання своєї Конституції – пише стаття 20 цієї конвенції – та основоположних принципів своєї правової системи кожна держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визначення злочинним умисного незаконного збагачення, тобто значного збільшення активів державної і посадової особи, яке перевищує її законні доходи, і які вона не може раціонально обґрунтувати". Це термінологія Конвенції ООН, яку Україна ратифікувала, і я процитував це за "Відомостями Верховної Ради України", номер 49 від 2007 року. Нам же пропонують абсолютно інше визначення незаконного збагачення, включивши туди необмежену кількість осіб, тобто усіх громадян України потенційно в таке незаконне збагачення. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 5 народного депутата Власенка. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Правка номер 9, Ляшенко. Не... Дмитро Олександрович, відповідно до статті 120, частини три, Регламенту Верховної Ради України і права народних депутатів України прошу поставити на підтвердження, на правку номер 7, правку номер 8, номер 9 і правку номер 10 на підтвердження. Дякую.

порогу кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Це було компромісне рішення, яке врахувало поправки, запропоновані народними депутатами із різних політичних партій. Тому я дуже прошу зараз не маніпулювати і не намагатися це в залі збити, тому що ви в такий спосіб розбалансовуєте

Дякую. Шановні народні депутати України, я перш за все звертаю увагу Голови Верховної Ради України з тим, щоб доповідач якось дотримувалась Регламенту діяла, і вчиняла відповідно до Регламенту. Якщо народний депутат України, це його конституційне право, вимагає поставити на підтвердження, то після цього ці поправки в переліку, який назвав народний депутат Батенко, мають поставитися почергово на підтвердження на голосування. Я прошу виконати Регламент. Інакше цей закон не може вважатися таким, що прийнятий з дотриманням норм Закону України про Регламент. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали.

Шановні колеги, я зараз буду ставити декілька правок на підтвердження на прохання Тараса Івановича Батенка. Правки, згідно Регламенту, будуть голосуватись по одній правці, про які ви говорили. Ще, якщо можна, назвіть, будь ласка, правки. Тарасу Івановичу Батенку включіть мікрофон. І, шановні народні депутати, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування.

Правка номер 9 вже голосувалась. Ця правка не голосувалась, але це не ваша правка, вона була відхилена комітетом. Так це Ляшенко правка, вона відхилена, 9 правка. Не можна поставити правку на підтвердження, якщо вона була відхилена комітетом, правка номер 9. Включіть, будь ласка, мікрофон Батенка Дмитро Олександрович, немає значення, це моя правка чи це не моя правка. Прошу поставити на підтвердження правку народних депутатів, номери яких я назвав: номер 6, номер 7, номер 8 і номер 10. Шановні колеги, наскільки я пам'ятаю Регламент, може, я помиляюся, ставити на підтвердження можна правку, яка була врахована.

Шановні колеги, будь ласка, підготуйтеся до голосування. Слово надається голові комітету Красносільській. Ще раз, будь ласка, увага! Включіть мікрофон, будь ласка. 8 правка… 7-а врахована редакційно. 8 поправка як компромісна врахована комітетом. Тому я дуже прошу її підтвердити, колеги, якщо вже наполягають підтвердити, 8 поправку. Тобто ми ставимо й ті, що враховані редакційно, так їх і голосуємо: враховані редакційно. Ставимо на підтвердження такі як враховані редакційно за пропозицією комітету. Правильно? Готові голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 6 народного депутата Устінової.

ставлю на голосування правку номер 6 народного депутата Устінової. Вона була врахована комітетом редакційно. Так і є, врахована редакційно. Колеги наполягають, що її треба підтвердити. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

За-243 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Ставлю на підтвердження правку номер 7 народного депутата Чернєва, вона також комітетом врахована редакційно. наші колеги наполягають проголосувати та підтвердити в тій редакції, як це зазначено комітетом, тобто редакційно. Прошу підготуватись до голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. За – 243. Рішення прийнято. Правка підтверджена в редакції комітету. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Переходимо далі. Шановні колеги, правка номер 8 народного депутата Скороход. Вона була врахована комітетом. Комітет наполягає на тому, щоб вона була підтримана. Колеги, наполягають, щоб вона підтверджувалась. Ставлю на голосування питання щодо підтвердження правки номер 8. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. 248 – за. Рішення прийнято. Правка номер 10 народного депутата Кабаченка була врахована редакційно. Її зараз ставлять на підтвердження, Тарас Іванович Батенко. Прошу проголосувати та підтримати. Редакційно, так, як врахував її комітет. За-227 Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду інших правок. Правка номер 11, народний депутат Німченко. Не наполягає. Німченка немає, да? Дякую. Ляшенко. Не наполягає. Алєксєєв. Ви не будете наполягати на правках? На якій, скажіть, будь ласка.

Славицька, правка номер 22. Не наполягає.

Дякую, Дмитро Олександрович. Я ще раз підкреслюю, нам розказали, що це законопроект лише про корупціонерів. Це неправда, цей законопроект не лише про корупціонерів, цей законопроект про будь-кого, і я це стверджую, маючи 20-річний досвід адвокатської роботи, стверджую, що це законопроект про будь-якого громадянина України, тому що визначення, що таке незаконне збагачення, на жаль, сформульовано в такий спосіб, що під нього може потрапити будь-хто, не маючи на це ні умислу, ні бажання, ні навіть деколи і знання про те, що він потрапляє під визначення цього закону. На жаль, процедури, які запроваджені цим законом, особливо в частині так званої цивільної конфіскації, в частині третіх осіб, а читай - будь-якого громадянина України, сформульовано в такий спосіб, що дійсно, як сказала голова комітету, дійсно процедури судові, але процедури судові виписані в такий спосіб, що, припустимо, питання арешту майна у так званої третьої особи, тобто будь-якого громадянина України, може відбуватися за відсутності такого громадянина в суді і без його повідомлення. Тобто людина навіть не буде знати, що її майно арештовано. А потім за діючим законодавством України це майно передається АРМІ, а АРМА його реалізує, а потім виявиться, що корупціонер, який нібито порадив це майно придбати, не корупціонер, але майно повернути неможливо, в будь-якій спосіб неможливо. Тому кожен громадянин України потрапляє під дію цього закону. Далі. Визначення сформульоване в такий спосіб, що якщо хтось, хто обіймає державну посаду, як записано в законі, дав вказівку будь-якій особі придбати майно… Пані Красносільська, я даю вам вказівку вам придбати майно. І якщо ви, не дай Боже, ви завтра щось купите, а у мене виникнуть проблеми, хоча я не бачу для цього підстав, то ви потрапляєте під дію цього закону. Пане Разумков, я вам раджу придбати майно. Пане Стефанчук, я вам раджу придбати майно. Я вимагаю, даю вам вказівку придбати майно. Ми бачимо, що таке вказівки в тлумаченні Генеральної прокуратури. Ми сьогодні всі читали подання на народного депутата Дубневича щодо вказівок. Так от, все це потрапляє під дію цього закону. У будь-якої людини, по якій є лише підозри якісь, навіть необґрунтовані ніким і нічим, може відбуватися судовий процес в цивільному проваджені, причому цей процес може відбуватися навіть не за місцем проживання цієї людини, а невідомо де, і при цьому це майно може бути продано у цієї особи, навіть не маючи будь-яких реальних доказів зв'язку із корупціонером, і так далі. Всі правки, які ми пропонували, які я пропонував як представник фракції "Батьківщина", стосувалися встановлення запобіжників саме по третіх особах. Саме зробити так, щоб людину не можна було свавільно приклеїти, як говорять на сленгу правоохоронців, приклеїти до справи корупціонера, забрати у неї майно через судове рішення без її виклику із застосуванням АРМИ, продати його - і потім хай людина бігає роками і назад повертає своє майно. Цим законом передбачено, що людина, щодо якої є рішення суду, зверніть увагу, не вирок у кримінальній справі, а рішення суду, яке набуло законної сили, то її звільняють з роботи. А скажіть мені, будь ласка, а що буде відбуватися, якщо в подальшому це рішення суду буде скасовано касаційною інстанцією і буде визнано, що всі попередні рішення судові - це була юридична помилка? А чи буде така людина відновлена на роботі? А чи будуть поновлені її права? А чи отримає вона відшкодування, хоча би якесь? На всі ці питання, на жаль, немає відповіді в цьому законі. Цей закон, прикриваючись правильними гаслами, правильною метою, але знову-таки так само, як і Закон про викривачів корупції, прикриваючись гарною риторикою, знову протягли закон, який стосується всіх громадян України, який неправомірно забирає, який створює механізми, за якими можна неправомірно забрати у цих громадян майно, фактично навіть не повідомивши таких громадян, що щодо них відбувається. Фракція "Батьківщина" завжди підтримувала боротьбу із корупцією. Ми завжди підтримували зростання зусиль держави в цьому напрямку, але ми точно не підтримаємо профанацію, яка втягує всіх громадян України в заручники комсомольської боротьби з корупцією тих, хто навіть не розуміє, що вони роблять. Дякую. Дякую. Дякую, Сергію Володимировичу. Дякую за позицію, що об'єднали вашу позицію по всім правкам.

Там мова йде про те, що суд надає перевагу тим аргументам, тим доказам, які є переконливіші. Натомість така норма існує лише при інституті цивільної конфіскації нововведеному. Більше такої норми ніде не існує, в жодному процесі. Є інші критерії оцінки судом доказів. Це по-перше. По-друге, законодавець не розшифровує поняття "переконливість доказів". Тобто це буде багато суперечок і призведе до численних звернень до Європейського Суду з прав людини. Дякую за увагу. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 50, вона не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Правка номер 60, Сюмар. Не наполягає. Буде наполягати Вікторія Петрівна? Дякую.

активів, які суд може арештовувати в провадженні цивільної конфіскації, яке передається в Нацагентство з питань управління активами. надається ухвалою про арешт право на реалізацію цих активів. Вдумайтесь, арешт – це запобіжний захід. Запобіжний захід до остаточного вирішення справи, коли є, наприклад, кримінальне провадження, має бути вирок, який набрав законної сили, а під арешт можуть просто реалізовувати активи. А, якщо буде виправдовувальний вирок, що далі робити з тими активами, які реалізовані, як їх потім повернути людині? Це теж грубе порушення прав людини. І прошу поставити цю правку на підтвердження. Дякую за увагу. Шановні колеги, ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 80, Алєксєєва. Прошу визначатись та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Правка 81, Гриб. Не наполягає.

Правка 101, Гриб. Дякую. А ви не будете наполягати, да, на своїх правках? Включіть, будь ласка, мікрофон Гриб. Ні, я не буду наполягати на правках. Але я б хотіла звернутися до народних депутатів, щоб вони дійсно подумали про цей закон і за нього не проголосували тільки тому, що спочатку треба у нас в суспільстві робити реформу прокуратури та інших силових структур, а після того вводити в дію подібні закони. Дякую всім. Шановні колеги, моя правка стосується критерію до третіх осіб, на яких оформлено майно на начебто за вказівкою. Справа в тому, що законодавець, коли прописував цю норму, мав на увазі, що ця третя особа вона не є фактичним власником цих активів, і мав на увазі, мабуть, водіїв та інших осіб, на яких штучно оформляють активи. Моя правка стосується того, щоб задати критерій цим третім особам і не приміняти інститут цивільної конфіскації до особи, яка довела походження на які придбано це майно. Тобто показала свою декларацію, показала, що вона з цього сплатила налоги і придбала це майно. Дякую за увагу. Прошу правку поставити на підтвердження. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Да? Алєксєєв, наполягаєте? Ставлю на голосування правку номер 109. Прошу визначатись та голосувати. За – 79. Рішення не прийнято. Правка 110, Кабаченко. Не наполягає?

Славицька, 132-а. Не наполягає. А, окрім Алєксєєва, буде наполягати ще на правках хтось? Ні, дякую, не треба. Якщо немає більше... А яка правка, Вікторія Петрівна?

Тепер що стосується безпосередньо цього законопроекту. Справді, комітет над ним дуже серйозно і багато попрацював. І я дякую комітету і за ті правки, які були внесені. Я дуже попрошу під стенограму голову комітету підтвердити, що, зокрема, таке поняття, як "вказівка", виключено із цього законопроекту. Це дуже важливо для того, щоб не було зараз різночитань у цьому залі і не було спекуляцій довкола законопроекту. Ну а правка безпосередньо моя стосується того, що не можна заарештувати те майно, яке не є сумнівним, тому що передбачається в даному випадку, що у вас, якщо не можуть арештувати те майно, яке набуте незаконним шляхом і доведено, то у вас заарештують, ну, там останнє майно. Щоби зрештою це не призвело до зловживань в цій частині, прошу поставити на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вікторія Петрівна. Ви наполягаєте на цій правці? Правка 143 народного депутата Сюмар. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

За – 79. Рішення не прийнято. 173 правка, Драбовський. Не наполягає. 177-а, Драбовський. 192-а. Сюмар. Не наполягає? Шановні колеги, 62 стаття "Порядок розкриття банківської таємниці". Банківська таємниця – це свята з святих, і в усьому світі вона розкривається лише з рішенням суду. А цим законопроектом ми даємо право просто за письмовим запитом розкривати банківську таємницю в повному обсязі, за письмовим запитом детективів НАБУ і слідчих ДБР, це неприпустимо. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що цим законопроектом вносяться зміни до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу України, а як член Комітету правоохоронної діяльності хочу заявити, що ці норми не були на експертизі в нашому комітеті. Комітет правоохоронної діяльності не надавав свого висновку, але це предмет регулювання нашого комітету, і це порушення Регламенту, я прошу на це звернути увагу. Дякую за увагу. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 194 Алєксєєва. Прошу визначатися та голосувати. За-99 Рішення не прийнято. Правка 228. Алєксєєв. Це остання, да, ваша правка, на якій ви наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. 17:30:27 АЛЄКСЄЄВ С.О. Шановні колеги, це остання правка, яку я вимагаю, щоб поставили на підтвердження. Справа в тому, що ну взагалі анонімні повідомлення вони неприпустимі в жодній цивілізованій країні світу. Ми це вже допустили в Кримінальному кодексі, а ще хочемо, щоби це було… застосовувалося в інституті цивільної конфіскації, тобто ми цивільний процес вже запускаємо за анонімним повідомленням. Я вважаю, що ця норма, як мінімум, неконституційна. Прошу поставити на підтвердження цю правку та проголосувати. Дякую за увагу. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 228 народного депутата Алєксєєва. Прошу позицію комітету скажіть, будь ласка, по 228 правці. 17:31:14 КРАСНОСІЛЬСЬКА А.О. Ця поправка комітетом відхилена, колеги. ласка, голосувати та визначатись. За-107 Рішення не прийнято. Правка 260, Сюмар. Не наполягає. Дякую.

Дякую. Правка 307, Красносільська. Не наполягає. Правка 311, Сюмар. Не наполягає. Дякую. Шановні колеги, ми пройшли по всім правкам, я зараз дам 2 хвилини для заключного слова голові комітету. І прошу народних депутатів зайти до зали і зайняти свої місця, підготуватись до голосування.

Правка 222 народного депутата Фріс. Включіть, будь ласка, мікрофон.

Колеги, комітетом ця правка відхилена, на розсуд залу може бути врахована. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування правку номер 222 народного депутата Фріса. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Система "Рада", ми голосуємо? Прошу підтримати та проголосувати. За-311 Рішення прийнято. Правка 222 народного депутата Фріса врахована. Шановні колеги, ми пройшли по всім правкам. Зараз прошу підготуватись, будемо голосувати за закон в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 щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів (реєстраційний номер 1031). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. проголосувати. Почекайте, почекайте… Це передбачено. Це може бути, може не бути. Не наполягає комітет. Наполягає комітет? Дві хвилини, будь ласка. 17:36:24 КРАСНОСІЛЬСЬКА А.О. Колеги, я дуже прошу не маніпулювати тим, що цей законопроект порушує права третіх осіб. Комітет своїм рішенням забрав з законопроекту, в принципі, в принципі, формулювання "за вказівкою". Його тут немає. Кримінальна відповідальність передбачена, якщо активи набув чиновник. Третя особа може стати фігурантом, точніше, не фігурантом, а в неї може бути конфісковано, тільки якщо слідство доведе, що це відбулося за дорученням чиновника або якщо чиновник, фактично, розпоряджається цим майном. Все, ніяких зловживань, ніяких порушень прав третіх в цьому законопроекті, колеги, не відбувається. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Можемо голосувати? Я не чую.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 уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів (реєстраційний номер 1031). Прошу підтримати та проголосувати.

За-259 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга народу" – 227, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 7, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 19, позафракційні – 6. Всім дякую, шановні колеги, хто проголосував за цей важливий для нас закон. Переходимо до наступного питання порядку денного.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу (реєстраційний номер (2239-1), так званий закон про анбандлінг, друге читання. Доповідає голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Герус Андрій Михайлович. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу прийнято у першому читанні 18 жовтня поточного року. Метою законопроекту є забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електричної енергії та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та з врахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проектом Закону передбачається внести зміни до 10 законів України. При підготовці законопроекту до другого читання надійшло 169 пропозицій від 41 народного депутата. Найбільше пропозицій та правок надійшло від групи народних депутатів: Юлія Тимошенко, Олексій Кучеренко, Сергій Власенко та Анна Скороход співавторстві з 27 народними депутатами, які багато в чому є тотожними. Під час опрацювання із 169 правок враховано 24, відхилено 145.

що не є державою. І, крім того, пропонується також, щоб 100 відсотків власності компанії, яка управляє цією газотранспортною системою, було у держави. Про це було обіцяно тут 18 жовтня, коли законопроект розглядався Верховною Радою у першому читанні. Щодо відхилених правок до законопроекту, то їх можна поділити на декілька умовних блоків. Основні з них – це ті, які пропонували, щоб підземні газосховища були разом із газотранспортною системою, але концепція цього законопроекту передбачала розділення і відділення газотранспортної системи. Тому просимо врахувати правки законопроекту, і прошу проголосувати в остаточній редакції, запропонованій комітетом, які враховані у відповідному законопроекті рішенням Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок. Правка номер 4, Скороход. Ви не будете наполягати на своїх правках? Дякую. Правка номер… На якій? Шановні колеги, ми тоді будемо дуже довго розглядати питання. Може, ви об'єднаєте якось… Правка номер 4, Скороход, хвилину. Шановні колеги, у нас відповідно до вимог Третього енергопакету ЄС, у нас іде вимога про розділення видобутку газу, продажу газу та передачі. Тому ніде не вимагається і відсутні будь-які імперативні норми щодо відокремлення газосховищ від ГТС. Тому я все-таки по тим правкам, які передбачають, що газосховища і ГТС, які є невід'ємними частинами одна від одної і не можуть функціонувати одна без одної, все-таки були враховані.

Багато правок від "Батьківщини", а саме від Юлії Володимирівни Тимошенко. Тому була досягнена і позиція комітету, да, я так розумію? Комітет не заперечує, щоб об'єднати ці правки. Юлія Володимирівна, 5 хвилин. Шановні колеги, мова іде про газотранспортну систему України, але як при вивченні закону ми зрозуміли, там ще є і лінії електропередач, там ще є і газові сховища. То, в принципі, це комплексний закон, який, коли подав уряд, передбачав, що ці об'єкти української власності будуть передані в управління невідомо яким іноземним корпораціям, але там сказано - із Європейського Союзу чи з Сполучених Штатів. Прямо було написано в самому тексті закону. І насправді, якщо б цей закон, який прийнятий за проханням уряду в першому читані, був в такій самій редакції був прийнятий в другому читанні, це означало б, що у нас більше з вами немає в системі і управління, і володіння ні газотранспортної системи, ні газових сховищ, ні магістральних ліній електропередач. Після того, як детально попрацювали всі без виключення депутати фракцій, які були уповноважені для такої роботи, я можу вам сказати, що в комітеті був знайдений консенсус по всім питанням. Що таке консенсус? Це означає, що всі люди, які працювали в Комітеті енергетичному, вони всі стали на державницькі позиції і проголосували дуже важливі речі, про які я скажу трошки пізніше. взагалі таке голосування комітету на боці держави і збереження для України газотранспортної системи, газових сховищ і магістральних ліній електропередач, те, що ми зберегли, це завдяки позиції депутатів фракції "Слуга народу". Я хочу вам сказати, що якщо би фракція "Слуга народу" на своїй фракції, коли ви засідали, не розібралася з цим питанням і, не дай Бог, підтримала би рішення уряду, а не зайняла державницьку позицію, для країни це була би непоправна втрата. Я хочу на цьому прикладі просто показати, яка колосальна сила є сьогодні у парламенту і окремо у фракції, яка має абсолютну більшість в парламенті - це фракція партії "Слуга народу". Я можу сказати вам, що від того, коли ви розбираєтеся і стаєте на сторону держави і на сторону людей, міняється життя країни, це дуже відповідально. І саме на цьому законопроекті, я хочу просто сказати моє відчуття, людини, яка має досвід, що наш парламент перетворюється із окремих людей, які сюди потрапили, в реальний орган парламентаризму країни. І це є прикладом того, як можна сьогодні реально красиво і успішно будувати Україну. І дякуючи "Слузі народу", і за ваше рішення в першу чергу, я хочу попросити вас про те, щоби всі законопроекти, незалежно від того, стосуються вони газотранспортної системи чи ні, щоби вони ставали особливими для кожного з вас у тому що ви формуєте життя країни і ви унікальний орган парламент, який може сьогодні все. Ви вище уряду і навіть іноді вище Президента, ви реальний народ, який може в країні поміняти все. І тому хотіла зараз звернути увагу, що вчора в комітеті проголосували. Перше. Проголосували, що газотранспортна система і магістральні лінії електропередач не можуть бути приватизовані, продані, передані в управління, передані в оренду і будь-які інші маніпуляції з ними неможливі. І ми домовились про те, і за це проголосував комітет, що повністю, з усіх законів України, будуть видалені ці позиції, які передбачали такі речі, які зраджували по суті національний інтерес України. Друге. Ми проголосували в комітеті за те, що без виключення всі статті цього закону, які передбачають не державою управління, а якимись невідомими світовими корпораціями, будуть вилучені. Тому що все, що має сьогодні народ України, управляється Кабінетом Міністрів, і держава мусить управляти. Третє, що ми проголосували. Ми проголосували, в принципі, все, що потрібно для того, щоб в цьому законі видалити відносно і ліній електропередач, і газотранспортної системи, все, що порушує національний інтерес і порушує нашу власність. Це дуже серйозні рішення. І я хочу подякувати за те, що комітет консенсусом за це проголосував. Дайте завершити, будь ласка. одночасно з техніко-юридичними правками, які враховують всі рішення, які одноголосно прийняв комітет. Я вітаю вас з цим рішенням, закликаю з таким формулюванням всіх проголосувати. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Юлія Володимирівна. Героям слава! Дякую. Шановні колеги! У мене є інформація, що буде наполягати на 126 правці Бєлькова. Скажіть, будь ласка, хто ще з народних депутатів буде наполягати на своїх правках? Яка правка, Скороход?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 47. СКОРОХОД А.К. Так. Ми просили, у нас є визначення оператора газотранспортної системи, а на сьогоднішній день взагалі це редакційна правка. Для того, щоб уникнути застосування пункту 1 статті 27, тому я прошу цю правку підтримати. ГЕРУС А.М. Ця правка була врахована редакційно, тому у мене пропозиція залишити це у версії, затвердженій комітетом.

Ставлю на голосування врахування правки повністю номер 47 народного депутата Скороход. Комітет її підтримав частково. Пропонується залишити в тій самій редакції. Прошу визначитись та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. Кучеренко Олексій Олексійович, яка правка?

Вже дали, ми два рази їх не будемо розглядати, але черговість можлива. Правка Кучеренка. Включіть, будь ласка, мікрофон ще раз. Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановні друзі, головним чинником безпечної роботи майбутнього оператора є його беззбитковість. Звертаю вашу увагу, що на сьогодні у нинішнього оператора "Укртрансгазу" сформовані величезні збитки завдяки так званому розбалансу: 43 мільярди гривень, які висять на ньому. Якщо ми не врегулюємо це питання для нового оператора, з 1 січня почнуть накопичуватися борги для нового оператора. Ви всі чули про так звані "морозні коефіцієнти", які сьогодні виставляють людям. Це, так само, причина цих боргів, це норми споживання, це витрати "Теплокомуненерго". Тому я пропоную і прошу вас підтримати мене: доручити уряду до 1 січня вирішити цю проблему і збалансувати всі боргові зобов'язання, щоб вийти на нуль. Інакше

169 правка, так? Ставлю на голосування правку 169 для врахування. Комітет її не врахував. Прошу визначатися та голосувати. За-90 Рішення не прийнято. Тарас Іванович Батенко, яка правка? Я бачу, Ольга Валентинівна. Батенко, яка правка? дуже важливо не втратити в особі Кабінету Міністрів України контролю над складанням фінансового плану такого стратегічного підприємства. Фактично ми ж розуміємо, що відповідно до Господарського кодексу України, такі природні монополії, в тому числі як ГТС, чистий прибуток яких перевищує 50 мільйонів гривень, мають складати фінансовий план, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Прошу врахувати цю поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ви наполягаєте на голосуванні за цю правку? Наполягаєте, да? Ставлю на голосування правку 33.. 133 , вибачте. Вона була не врахована комітетом, правка Батенко. Прошу визначатися та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. Я так розумію, остання правка, Бєлькова Ольга Валентинівна, 126 правка.

Ви прийняли мою правку номер 19, в якій дається визначення, який саме тариф буде встановлено незалежному оператору газотранспортної системи. Але, на жаль, у правці 126, там, де я просила вилучити не зовсім коректне формулювання цього тарифу, але з іншого закону, який логічно пов'язаний з першим, з ринком газу, а саме в Законі про НКРЕКП, лишилась абсолютно інша редакція. Це означає, що у нас в законодавстві буде колізія. Я дуже прошу підтримати зараз мою правку 126, яка вилучає із Закону про НКРЕКП настанову, яка дослівно говорить: забезпечити тариф… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте 10 секунд завершити. БЄЛЬКОВА О.В. Дуже дякую, пане Голово. Також звертаю увагу, що моя колега пані Тимошенко подавала таку саму правку, колега Скороход і група депутатів із "Слуга народу"… Дякую, Ольга Валентинівно. Регламент. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. Позиція комітету. Я бачу, я пам'ятаю. Я все пам'ятаю. Позиція комітету щодо правки 126. Прошу підготуватися до голосування, шановні колеги. ця правка була відхилена комітетом, але вона, дійсно, має зміст для того, щоби врегулювати певне різночитання, де фактично одна й та сама стаття в різних законах читається трохи по-іншому. Тому я думаю, що її прийняти було би доцільно, хоча на комітеті вона не була схвалена.

Готові голосувати? Ставлю на голосування правку 126 народного депутата Бєлькової. Позиція комітету: вважають, її необхідно підтримати. Тому ставлю на голосування, прошу підтримати та проголосувати.

Я вас вітаю, Ольга Валентинівна, ваша правка не тільки врахована, але і конституційною більшістю. 325 – за. Правка врахована. Шановні колеги, ми... З мотивів – Папієв Михайло Миколайович. І переходимо до голосування. В первісному вигляді цей законопроект за ініціативою "грантоїдів", "соросят" і НАКу хотіли вкрасти у народу України. дякуючи принциповій позиції і фракції "Батьківщина", і фракції "Опозиційна платформа – За життя", ми сьогодні маємо закон, який залишає народну власність у власності держави. Але є питання газосховищ, тому що вони лишаються на балансі НАК "Нафтогазу України", а це дуже небезпечно. І хотілося би, щоби управління нею здійснювало Міністерство фінансів, щоби оцю корупційну складову забрати у НАКа. Ми підтримуємо цей закон. Дякую. Міністр Оржель Олексій Анатолійович - з мотивів. Будь ласка, включіть мікрофон. Доброго дня, шановні народні депутати! Я хочу сказати, що, дійсно, це історичний момент, але історичний момент в частині захисту українських інтересів. Дуже довго ми не могли побудувати і ту необхідну законодавчу базу, яка відповідає європейським нормам, для того щоб нас більше не шантажували, для того щоб ми забезпечили довгострокове транспортування газу територією України, використання української газотранспортної системи та для забезпечення стабільного доходу від основних фондів. Тому я дуже прошу вас, народних депутатів, підтримати цей законопроект. Він є надзвичайно важливим якраз в рамках наших перемовин з Російською Федерацією. Ми займаємо спільну позицію з Європейською комісією, більше того, я можу сказати, що у світі дуже здивовані від того, як разом працює Президент, Верховна Рада України і Кабінет Міністрів України. Дякую. Скороход наполягає на правках? На якій правці ви наполягаєте?

Я ще раз запитую. Позиція фракції була трошки інша. Ви скажіть, по яким правкам ви хочете пройтись? Включіть, будь ласка, мікрофон. 18:02:04 СКОРОХОД А.К. Вчора на комітеті ми дійшли до якихось домовленостей. Я не могу…

пропонується, рішення Міністерства фінансів не можуть бути скасовані Кабміном. Як це так, скажіть будь ласка? Я пропоную це прибрати.

оператору газотранспортної системи приймає держава в особі Міністерства фінансів. Це вимога є по анбандлінгу, по Третьому енергетичному пакету. Тому рішення комітету було відхилити, щоб ми дотрималися стандартів анбандлінгу. Наполягаєте? Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 66 народного депутата Скороход. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

Скажіть, будь ласка, ми передбачаємо, що оператор газотранспортної системи та оператор системи передачі, там вони мають право на на те, щоб вилучали під них землю. До чого тут оператор системи передачі? Я пропоную "оператор" залишити, тільки "оператора газотранспортної системи", оскільки він здійснює управління. Позиція комітету. Якщо можна, не досить розлого. Чому? В нас сьогодні ще бюджет. В нас ще шахтарі. Да, колеги, Да, ще бюджет. Тому, якщо можна, позиція комітету. Слухаю. 18:05:08 ГЕРУС А.М. В даному законопроекті пропонується врегулювати питання анбандлінгу в газовій системі і так само в системі Тобто в нас є підприємства "Укренерго", ми в цьому ж законопроекті прописали повну заборону, аналогічну до ГТС по приватизації електричних магістральних мереж, тому в даному випадку аналогічний підхід як до газових мереж, так само і до електричних мереж. Тому комітетом було цю правку відхилено. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на правці? 151 правка, Скороход. Комітетом не врахована. Прошу визначатися та голосувати.

Правка 148, народний депутат Скороход. СКОРОХОД А.К. Якщо прийняти в такій редакції, то це призведе до підвищення тарифів на транспортування газу. Тому я пропоную все-таки цю правку прийняти і відхилити той проект, який був поданий до другого читання в цій частині. Ви наполягаєте, так? Позиція комітету. 18:06:44 ГЕРУС А.М. Комітет відхилив цю правку. Питання тарифоутворення – це є питання регулятора НКРЕКП і Кабінету Міністрів України. Тому в даному випадку він базується на затратах, які виникають в тих підприємствах, законодавством, законом не впливаємо на те, які тарифи мають встановлюватися. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Шановні колеги, голосується правка 148. Комітет запропонував відхилити. Прошу, будь ласка, голосувати та визначатись.

За-128 Рішення не прийнято. Яка наступна правка ваша? 132-а. Будь ласка.

Наполягаєте. Ставиться на голосування правка номер 132 народного депутата Скороход. Комітет пропонує цю правку відхилити. Прошу голосувати та визначатись. За-126 Рішення не прийнято. Наступна, будь ласка, правка, яка ваша? 125. Прошу, обґрунтування. тарифи включають в себе належний рівень норми прибутку і покривають витрати на погоджені регулятором інвестиції. Шановні колеги, по-перше, у нас немає визначення належного рівня прибутку. А, по-друге, як це можна включати тариф? Дякую. Позиція комітету. 18:09:17 ГЕРУС А.М. Комітетом ця правка була відхилена. Але це є аналогічна правка, як правка 126 народного депутата Ольги Бєлькової. Тому цю правку 125 можна підтримати, вона є синхронна з тією, яку ми вже проголосували.

пропонуємо, щоб погодження договорів не було. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. 18:10:10 ГЕРУС А.М. Комітет відхилив. Мені трошки важко орієнтуватися, тому що ми йдемо в зворотньому напрямку. Мені здається, що це погодження передбачає якраз певний вплив Дякую. Ви наполягаєте на тому, щоб ставити на голосування? Наполягаєте. Шановні колеги, ставиться на голосування правка 123 народного депутата Скороход. Комітет пропонує відхилити цю правку. Прошу голосувати та визначатись.

За-118 Рішення не прийнято. Яка наступна правка ваша?

Я прошу врахувати частково в тій частині, де передбачається, що "сто відсотків корпоративних прав акцій якого належить державі", там доповнено словами.

У нас в частині 100-відсоткової власності у нас теж враховано повністю в правці 143, про що говорила Юлія Володимирівна Тимошенко, тому в даному випадку комітет відхилив цю правку № 11. Ви будете наполягати на голосуванні? Будете, так? Шановні колеги ставиться на голосування правка № 11 народного депутата Скороход. Комітет правку відхилив. Прошу голосувати та визначатись

можна ми підемо далі, да? Ну, для вас так принципово по фракціях? Покажіть для пані Геращенко по фракціях. "Слуга народу" – 60, "Опозиційна платформа" – 10, "Європейська солідарність" – 17, "Батьківщина" – 16, "За майбутнє" – 5, "Голос" – 6, позафракційні – 14. Повне торжество демократії. Дякую. Шановні колеги, у вас залишилася остання правка, так я розумію? Ще одна? І я попрошу зібрати в зал народних депутатів, тому що після цього ми переходимо до голосування за законопроект. Яка це правка, скажіть, будь ласка?

А.К. У нас стаття 45 передбачає, що може бути власність лише 51 відсотками корпоративних прав оператора газосховищ. Я прошу внести редакційну правку і "51 відсоток" замінити на "100 відсотків", для того, щоб не було потім ніяких можливих маніпуляцій із цим. Тому що, повторюся, ГТС не може працювати без газосховищ, і навпаки, це одна-єдина система. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, позиція комітету. В даній правці говориться, що газосховище є частиною газотранспортної системи. Але в нашій моделі анбандлінгу підземні газосховища залишаються в "Укртрансгазу", а ГТС іде під Міністерство фінансів, де буде управління здійснювати держава в особі Міністерства фінансів. Це є модель анбандлінгу - розділити. Якщо ми змінимо модель, то анбандлінг до 1 січня стане фактично неможливий. Тому ми зараз підземні газосховища не розглядаємо і цю правку ми відхилили. Веде засідання

там, де я прошу її викласти в такій редакції, там просто внести зміни і "51 відсоток". ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь, так не може бути. Пропозиції надаються в письмовій формі. Не може бути з голосу туди або інша пропозиція зараз надана. Скажіть, будь ласка, щодо правки номер 68, ви наполягаєте на її голосуванні, чи ні? СКОРОХОД А.К. 66. Так. ГОЛОВУЮЧИЙ. 66, вибачте. Наполягаєте? Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 66 народного депутата Скороход. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

За-137 Рішення не прийнято. Шановні колеги! Народний депутат Скороход, ви наполягаєте на якихось ще правках? Ні? Дякую вам. І давайте не нервувати там, де це не потрібно, я вам відверто кажу. Включіть, будь ласка, мікрофон Скороход.

Я думаю, що в роботі цієї Верховної Ради точно ще не порушувалась Конституція. Але я врахую і передам вашим колегам з фракції також ці побажання. Дякую.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 з відокремленням діяльності з транспортування природного газу (реєстраційний номер 2239-1). Поки збираються наші колеги, я хотів би зауважити, що вдячний всім політичним силам та народним депутатам, які долучились до цього процесу. І важливо, що всі витримали ті домовленості, які були досягнуті при прийнятті цього закону в першому читанні. Готові голосувати? Ставлю на голосування це питання, прошу підтримати та проголосувати. За-341 Дякую. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга народу" – 238, 230 що? 238. "Опозиційна платформа – За життя" – 16, "Європейська солідарність" – 19, "Батьківщина" – 18, "За майбутнє" – 10, "Голос" – 18, позафракційні – 22. Я всім дякую за таку позицію. Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступним питанням порядку денного є законопроект 2283. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (реєстраційний номер 2283) Слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Забуранній Лесі Вікторівні… Валентинівні, вибачте. Шановний Дмитре Олександровичу, шановна президія, народні депутати і запрошені! Верховна Рада 18 жовтня прийняла за основу законопроект 2283 з доопрацюваннями до другого читання за скороченою процедурою. До комітету надійшло 62 пропозиції народних депутатів до цього законопроекту, що узагальнені у порівняльній таблиці. У Комітеті з питань бюджету за участю Міністерства фінансів та голови Рахункової палати розглядалися пропозиції, за наслідками чого комітет підготував порівняльну таблицю з висновками щодо них та остаточної редакції тексту законопроекту. Водночас, через особливу структуру і значний обсяг додатків, у порівняльній таблиці технічно неможливо відобразити остаточну редакцію додатків до законопроекту за формами, затвердженими законом. Тому на даному етапі для забезпечення цілісного відображення всіх підтриманих комітетом пропозицій щодо змін бюджетних показників такі пропозиції окремо згруповані в розданому листі висновків комітету. Загалом комітетом пропонується врахувати 20 пропозицій та відхилити 42 пропозиції. При доопрацюванні законопроекту до другого читання пропонується врегулювати, зокрема такі питання: унормувати зарахування до спеціального фонду конфіскованих коштів, які на 1 жовтня надійшли в обсязі 1 мільярд 560,1 мільйонів гривень, але не передбачені у планових показниках доходів Державного бюджету, із спрямуванням у сумі 524 мільйони гривень Міноборони на облаштування військових комісаріатів та їх всебічне забезпечення, як передбачено у статті 35 закону, та у сумі 1 мільярд 36,1 мільйонів гривень – "Укравтодору" за пріоритетними напрямами розвитку доріг державного значення. Також здійснити перерозподіл окремих видатків для вирішення нагальних питань, виходячи з оцінки стану використання коштів до завершення року за деякими бюджетними програми. про видатки Міністерства освіти і науки, Міністерства енергетики і захисту довкілля, Міністерства молоді і спорту, Національної академії медичних наук, Національної академії аграрних наук, "Укравтодору", Апарату Верховної Ради, Генеральної прокуратури. Крім того, унормувати збереження на наступний рік залишки субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та внести техніко-юридичні уточнення...

Однак пропонується не підтримувати ряд пропозицій депутатів, якими збільшується видатки за окремими бюджетними програмами. За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді: по-перше, законопроект 2283 прийняти у другому читанні та в цілому як закон в остаточній редакції... Правка номер 1, народний депутат Тимошенко Юлія Володимирівна. Я попрошу, відійдіть, будь ласка, не видно народних депутатів. Ви наполягаєте? Шановні народні депутати, які, вибачте, розмістили свої тіла в задньому проході,

Будь ласка, правка номер 1. Юлія Володимирівно, наполягаєте? Не наполягаєте, так? Я перепрошую, шановні колеги, які стоять за народним депутатом Скороход, я не бачу людину, яка ініціює правки! То, що ви присядете, жодним чином, якщо ви думаєте, не спасає ситуацію. Відійдіть, будь ласка. тепер я бачу, що Юлії Володимирівни немає. Будь ласка, правка номер 2. Народний депутат Давиденко. Наполягає? Не наполягає. Правка номер 3. Народний депутат Гриб. Наполягає? у залі) Наполягає. Народний депутат Гриб, будь ласка. тільки тому, що, на превеликий жаль, на ті проблеми Луганщини та Донеччини практично не звернули уваги. Так, нам говорять нам говорять про те, що один мільярд зараз іде на шахтарів. Вони потребують набагато більше. І ми розуміємо, що це тільки погасити частину тієї заборгованості, яка є сьогодні перед шахтарями. Тому я пропоную пройти по всіх своїх правках, які я надавала, намагатися аргументувати, чому саме треба перенаправити частину коштів на Донецьку та Луганську області. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. А ми не зможемо з вами так побудувати нашу роботу, щоб ви… я дам вам декілька хвилин, ви висловитеся, і ми пропустимо ці всі правки?

Комітет цю правку відхилив. Прошу голосувати та визначатися. За-59 Рішення не прийнято.

Немає. 16, Тимошенко. 17, Давиденко. Дубнов, 18.

грудні, а продовжити їх хоча б до червня 2020 року. Ця правка пов'язана з тим, що ті кошти надходили набагато вже пізніше, не з січня, а почали надходити з червня 2019 року, і дійсно деякі міста не встигли їх використати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 21 народного депутата Гриб. Прошу комітет, Комітету позицію скажіть, будь ласка. втрачають чинність після закінчення року. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 21 народного депутата Гриб. Вона не була підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Правка номер 23, Гриб. Ви наполягаєте на всіх правках? Може, все ж таки об'єднаємо? я буду вимушений тоді продовжити засідання, буду звертатись до Ради з цим проханням. Просто у нас тут шахтарі. І якщо ми сьогодні це не приймемо, ну, мені чомусь здається, що вони до когось в гості прийдуть. Ні, я не заперечую, у мене час є. Я пропоную тоді продовжити нашу роботу, і будемо чекати, поки вони до нас в гості надійдуть, добре? Я обов'язково Урбанського пропозицію врахую наступного разу. Дякую. Гриб включіть, будь ласка, мікрофон.

Вже пан Шахов неодноразово казав: "Ми просто втримуємо зараз людей від забастовок". Вони прийдуть і вони запитають, де їх кошти. І треба на це буде відповідати.

дивлячись на те, що там була блокада, яка, ми знаємо, привела до того, що до тих міст перестали надходити надходження, податки з неконтрольованої території. І це сьогодні говорить про що?

Л.В. Позиція комітету – відхилено. Тому що дана пропозиція є необґрунтованою, оскільки є значне невиконання даного показника. За 9 місяців недоотримано по даній правці 31 мільярд Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 23 народного депутата Гриб. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Правка номер 28, Батенко. Тарас Іванович, наполягаєте?

в рамках проекту бюджету на 20-й рік. І той ДФРР, який ще в 19-му році не використаний, ну, не можна забирати 500 мільйонів і кидати незрозуміло куди. Друзі, ну, це кошти Державного фонду регіонального розвитку, передбачені на створення інфраструктури ОТГ, на інфраструктуру спортивну, інноваційні парки і так далі наших об'єднаних територіальних громад, малих містечок і так далі. Неприпустимо. І депутатська група "За майбутнє" категорично наполягає на цій правці, і ми побачимо, як голосують і відроджують регіони усі наші депутатські фракції в цьому залі. Дякую. Мікрофон комітету включіть, будь ласка. 18:32:38 ЗАБУРАННА Л.В. Дякую. 36 правка стосується скасування зменшення фінансової підтримки міжнародного позитивного іміджу України у зв'язку з

Ставлю на голосування правку номер 36 народного депутата Батенка. Вона не підтримана комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. Правка номер 41, Бондар. Не наполягає. Правка номер 42, Гриб. Я кажу, що на цій правці я не наполягаю, тому що я вже її озвучувала практично, це про шахтарів знову ж таки. І я б дуже хотіла, щоб нам пояснили, керівник комітету, чому саме були відхилені ці правки. І на сьогоднішній день ми розуміємо, де можна взяти кошти. На превеликий жаль, ми цього не побачили у відповіді очільника комітету. Дякую.

Зокрема, якщо ми говоримо про податок на додану вартість, то за 9 місяців недовиконання складає 13 чистого прибутку державних унітарних підприємств, на які посилалися, то невиконання складає майже 20 відсотків. Тепер щодо вашої правки 41. Законопроектом вже збільшено на 1 мільярд дана стаття, а запропоноване скорочення резервного фонду є необґрунтованим, при цьому з резервного фонду на підтримку вугільної галузі вже виділено більше ніж мільярд. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? 42 правка, Гриб. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

Ні-ні, я озвучував Бондар, і ви, на жаль, не висказали позицію. Підійміть стенограму, подивіться. Шановні колеги… Рішення не прийнято. Добре. (Шум у залі) По всім я пройшов. Я потім вам покажу стенограму, добре?

Тобто, щоб цього не робити, ми пропонуємо зараз, і Гриб, і я, щоб внести поправку і збільшити кошти на покриття собівартості вугільної продукції, тобто на погашення заробітної платні. Я все-таки вимагаю підтримати мою правку. Дякую. Михайло Леонтійович, наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 41 народного депутата Бондаря. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та… А? Почекайте. Ставлю на голосування… Леся, я вас дуже прошу: ви або від комітету доповідайте, або не коментуйте. Дякую вам дуже. Ставлю на голосування правку 41 народного депутата Бондаря. Прошу визначатись та голосувати.

За-63 Рішення не прийнято. Наступна правка 44, Гриб. 18:37:08 ГРИБ В.О. Дмитро Олександрович, мабуть, я скористаюся вашою порадою і візьму 5 хвилин для того, щоб не проходитися по всіх правках. ГОЛОВУЮЧИЙ. А скільки у вас залишилось правок?

але, коли розглядалися правки, але як мені розповідали помічники, що дійсно проходило на тому комітеті: ті правки, які подавалися вже після того, коли закінчився строк подачі правок, вони стали прийматися мільйонів, вона була прийнята для будування смуги біля аеропорту у місті Дніпропетровськ. Так от, замість того, щоб спрямувати

і, власне кажучи, дана правка була озвучена, і є пояснення щодо підтримки комітетом даної правки: у зв'язку з тим, що смуга, вона, власне, належить державі. Може автор прокоментувати. Дякую. Ви наполягаєте на 44 правці? Ні? Дякую. Давид Георгійович!

Правка номер 11, Буймістер. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Доброго дня, шановна президія, шановні народні депутати. Я хочу попросити цей зал підтримати правку номер 11. Це надважлива правка для Києва і для всіх киян. Тому, якщо ми не приймемо цю поправку, в Києві зупиниться будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, в Києві зупиниться будівництво метро на Виноградар, інших інфраструктурних критичних проектів. Тому я дуже прошу зал сьогодні показати консолідацію навколо того міста, в якому ми всі живимо і працюємо, і дати можливість вирішувати ці проблеми а не стояти в пробках годинами. Я дуже дякую, і сподіваюся на ваше розуміння. Прошу поставити на голосування цю правку. Шановні колеги! Людмила, ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 11, народний депутат Буймістер. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

За-108 Рішення не прийнято. Дубнов. 9 правка, Ткаченко. 9 правка, Ткаченко. Не наполягає. 8 правка, Батенко. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні друзі, ви знаєте, можна критикувати мера міста Києва, можна критикувати мерію, але не можна не любити місто Київ. У нашій депутатській групі "За майбутнє" немає депутатів-мажоритарників від міста Києва, але я зараз звертаюся до киян, які присутні в цьому залі, мажоритарників із "Слуги народу", тому що партія "Слуга народу" взяла монопольно всі мажоритарні округи в місті Києві. І кияни, яких зараз захищає депутатська група "За майбутнє", повинні побачити, як забирає фракція "Слуга народу" в них кошти, які мають піти на інфраструктурні об'єкти. Покажіть, друзі, як ви любите місто Київ. Дякую. Дякую, Тарас Іванович. Просто ще в нас дві правки, якщо я не помиляюсь. Правка номер 10, Дубнова. І Шановні колеги, ця правка стосується дуже важливої теми для киян, так як стосується капітального будівництва та інфраструктурних об'єктів. Я представляю Деснянський район міста Києва, і кожен житель

щодо відхилення правки номер 10. Прошу визначатись та голосувати. 126. Рішення не прийнято. Правка номер 7, народний депутат Бондар. Включіть, будь ласка, мікрофон Бондар. Дякую. Законопроектом передбачається зняття державної допомоги місту Києву. В 2019 році на будівництво великих інфраструктурних об'єктів, зокрема метро Сирецько-Печерської лінії, по-простому - метро на Виноградар. Ці об'єкти занадто важливі для столиці, і всі ми знаємо, скільки часу ми всі стоїмо в корках. Але не всі знають, що ці додаткові часові витрати на проїзд містом коштують місту приблизно 2 мільярди гривень щорічно соціально-економічних збитків. І якщо ми будемо будувати таки метро на Виноградар, ми зможемо за один рік зменшити ці збитки, налагодивши систему громадського транспорту. Думаю, що ми не можемо поставити під удар будівництво метро в Києві. І ще я хочу сказати про довіру - довіру міст до держави. Адже договір дорожче грошей, і не можна змінювати умови договору, коли місто вже витратило кошти на певні роботи. Прошу поставити на голосування мою правку, яка хоча б залишає фінансування метро на Виноградар, якого Київ чекає вже 40 років. Дякую.

він не заперечує щодо цієї правки. Яким чином з мотивів, коли виступає доповідач, це ж не ваша правка, шановні колеги?

Шановні колеги, є позиція комітету, який не заперечує щодо цієї правки. Шановні колеги, давайте переходити до голосування за цю правку.

Є бажання її підтримати. Підходили представники однієї фракції, другої. Я так розумію… (Шум Замість поправки - одна хвилина. Тоді всім політичним партіям та групам, які представлені в залі. Добре. Тимошенко Юлія Володимирівна, хвилина. Шановні колеги, я хотіла би замість всіх правок, які я вносила зараз, попросити зал все-таки підтримати місто Київ. Тому що Київ – це наша столиця, від того, як вона виглядає, як працює метро, як ходить місцевий транспорт, як будуються дитячі садочки, школи, від цього залежить обличчя нашої держави. Я думаю, що питання Києва мусить виходити за межі будь-яких політичних протистоянь. І тому наша команда, фракція "Батьківщина" звертається до залу: підтримати 7 правку зараз, і повернути Києву 3,6 мільярда гривень. Дякую.

Він мене спеціально зараз тролить трошки. Дивіться, у нас є ситуація з бюджетною правкою щодо безпосередньо Києва: у нас є 10 поправка і є 7 поправка. Вибачаюсь, ми 10-у відхилили у нас залишилась 7 поправка. Тоді по ній, якщо ви не заперечуєте. АРАХАМІЯ Д.Г. Не відхилили до кінця там. Я вам потім… Там 11-а, фактично дублююча правка, тому я й кажу, що ще є можливість. І треба вирішити там по київському бюджету безпосередньо. Зараз є пропозиції

Я дякую за підтримку. Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні українці і шановні кияни! От до чого приводить, коли законопроекти розглядаються в залі без належної підготовки. Тому що так зараз просто у Києва забрали гроші. Слава тобі Господи, що зараз на 7 правці нарешті дійшло, що у киян, які обрали представників "Слуги народу" в Києві, забирають гроші. І ви, як-то кажуть, тепер розумієте, що цю правку треба підтримувати. Але правильно сказав голова вашої фракції, що окрім 7-ї, яка метро на Троєщину, слава Богу, що тепер Троєщина буде з метро, так ви ще зробили правку, яка дійсно могла б допомогти розвантажувати транспортну ситуацію в місті, але ви вже не хочете повертатися. Тому в мене пропозиція: за 7 правку голосувати. Але закони завжди готувати набагато більш ретельно, щоб не допускати таких промахів, які зробили ви 10 хвилин тому. Дякую. Дякую. Артур Володимирович, по-перше, я вам хотів би подякувати за підтримку політичної партії "Слуга народу" та її позиції, але давайте не штовхати ні керівництво Верховної Ради, ні народних депутатів на порушення Регламенту. Я розумію, що ви в цьому добре розумієтесь, але не треба. Дякую. Я хочу, щоби кияни зрозуміли, що відбувається зараз. Кажучи спортивною термінологією, то "Слуга народу", політична сила, застосовує зараз неспортивні методи боротьби з мером Києва Віталієм Кличком, бо абсолютно неправомірно у киян забирають і вилучають кошти 3,6 мільярда гривень. Невже для "Слуги народу" зараз теза: чим гірше в Києві, тим краще для політичної сили "Слуга народу", воно сьогодні вартує оцих 3,6 мільярди гривень? Схаменіться трошки в своїй боротьбі. Схаменіться, згадайте, що кияни – це такі ж самі громадяни України, і тут місцеве самоврядування збирає ці кошти і працює над тим, щоб бюджет Києва наповнювався. Не можна в них неправомірно забирати ті гроші, які вам не належать! Це гроші киян! Я прошу все ж таки не вилучати 3,6 мільярди гривень. Ми за цей законопроект голосували в першому читанні з огидою, а зараз… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Шановні друзі, без сумніву, те, що мільярд гривень надійде шахтарям, це дуже добре. Але я хотів би сказати про те, що неодноразово звертали увагу про кулуарщину, як приймаються рішення, як ділять кошти соцеконому. Чому ми сьогодні говоримо вустами представників "Слуги народу", що проблема є тільки на Донбасі?! На Волині, в інших регіонах, на Чернігівщині, зокрема там, на Одещині маса проблем. Забирають кошти з тих об'єктів, які вже є в роботі, соціальної сфери і так далі. Це неправильно, несправедливо. Наша депутатська група вчергове закликає і Міністерство фінансів, і бюджетний комітет, і уряд більш публічно питання фінансів піднімати і узгоджувати з депутатами в залі зокрема. Дякую.

я дивлюся на ці правки і дивлюся на те, яка дискусія точиться, і в мене, справді, виникає абсолютне нерозуміння. Шановні колеги з фракції "Слуга народу", тут вже згадували: ви виграли всі мажоритарні округи в місті Київ. І ви зараз забираєте у киян своїми голосами гроші. Ну, як це може... Я не можу цього зрозуміти. Це наша столиця, і ми маємо її підтримати. Дуже шкода, що ми зараз б'ємося за одну тільки правку, а решта були відхилені. Я вважаю, що про Київ не те що не можна забувати, а треба пам'ятати, що це наша столиця. Дякую. Шановні колеги, я, по-перше, хотів би подякувати всім за підтримку правки представника політичної партії "Слуга народу", це саме їх правка. Тому… Така жвава дискусія в залі щодо 7 правки, за яку ми зараз будемо голосувати, і я, дивлячись на зал, розумію, що за неї проголосують. Ні. Дякую, все. Шановні колеги! Давайте... Шановні колеги! Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування правку номер 7 народного депутата Бондаря. Вона не була врахована комітетом, але, виходячи з позиції, яку ми почули від політичної партії "Слуга народу", яка, якщо я правильно все почув, підтримана всіма політичними партіями та групами, представленими в залі в залі Верховної Ради. Ми подивимося, хто не підтримає повернення коштів в місто Київ. Це правка номер 7. Я прошу... Ставлю на голосування правку номер 7. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. Правка врахована. 292 – за, проти – 9, утримались – 10. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Політична партія "Слуга народу" – 221, "Опозиційна платформа – За життя" – 10, "Європейська солідарність" – 18, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 3, "Голос" – 13, позафракційні – 12. Дякую. Рішення прийнято. Даю хвилину з мотивів міністру фінансів Маркаровій Оксані Сергіївні і переходимо до голосування. Шановні колеги, шановний головуючий і народні депутати, я дуже дякую вам за розгляд сьогодні змін до бюджету на 2019 рік. Він фактично складається з трьох частин: зміни, які пов'язані з Кабміном; зміни, які виділяють, найголовніше, додаткові кошти шахтарям, нашим військовим на передовій; і поповнюють резервний фонд. Тому що, якщо у міста Києва дуже багато все-таки є коштів на рахунках, і ви сьогодні дозволили їм не повертати в державний бюджет ще додаткові кошти, то про шахтарів і про військових, і про резервний фонд, крім нас з вами, немає кому подбати. Тому дякую. Прохання підтримати законопроект для того, щоб вже завтра ми могли відправити шахтарям цей мільярд, який закладений в бюджет. Дуже дякую. Дякую. Шановні колеги, ми дійсно зробили велику роботу. Це непроста, не завжди вдячна робота, але вона була зроблена всіма, всіма народними депутатами, які є в цій залі, комітетом, міністерством. І сподіваюсь, в подальшому ми будемо бачити таку ж плідну роботу і над іншими законопроектами. Саме тому ставлю на голосування пропозицію щодо прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (реєстраційний номер 2283). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-291 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Я всім дякую. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Фракція "Слуга народу" – 235, "Опозиційна платформа - За життя" – 13, "Європейська солідарність" – "Батьківщина" – 12, "За майбутнє" – 10, "Голос" – 0, позафракційні – 20. Дякую. Рішення прийнято. Я хотів всім подякувати за роботу. Оголошую вечірнє засідання Верховної Ради України закритим. Завтра наша робота розпочнеться о 10-й ранку. І, як каже Руслан Олексійович Стефанчук, не забувайте, будь ласка картки. Дякую. СТЕФАНЧУК Р.О. Тому що завтра по них реєструватися. Дякую.